Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora i još jednom državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Naravno da uvijek mora biti određeni opravdani povod kako da riješimo određeni problem ili potrebu koju imamo u hrvatskom društvu. Imali smo prošlu, proteklu godinu, zapravo još uvijek traje, možda u nekom drugom intenzitetu, medijskom prvenstveno ali traje godinama problematika zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. Polazišno možemo gledati taj uzrok kroz 2 problema. Jedan problem je stvarno loše stanje rafinerije u Bosanskome Brodu koja godinama nije modernizirana gdje ruski vlasnici, zapravo zamagljuju ne samo nas ovdje nego isto tako i vlasti u BiH-a da će provesti modernizaciju koja se nikako ne događa. I stoga nastaju problemi iz prerade nafte, izdvajanjem brojnih sastojaka koji su štetni, koji odlaze u atmosferu, zagađuju ne samo zrak nego i cijeli okoliš, dolazi do ugroze stanovnika. Ono što je još problematičnije da u navedenoj rafineriji prerađuje se nafta koja je izrazito loše kvalitete pa bih malo upravo stavio težište na to na koji način mi pristupamo rješavanju problema. Vidimo da naši diplomatski napori prema rješavanju rafinerije, problema rafinerije u Bosanskom Brodu ne rode nekim plodom da tu ima brojnih pokušaja, pa čak se kod nas onda događaju dodatne havarije i samo još veće ugroze. Gledajući naftu kao sirovinu koja se prerađuje, to je zapravo smjesa ugljikovodika. Unutar te smjese nalazi se i određeni postotak sumpora odnosno sumpornih spojeva koji se kreću, negdje u postocima od 0,1 do 6%. Naravno da sve bi bilo mnogo, mnogo bolje, neću reći idealno jer uvijek to nafta i prerada nafte ima svoje ugroze da npr. je taj udio sumpora negdje ispod 1% ali nažalost u ovom konkretnom slučaju nafta koja se prerađuje ili do nedavno prerađivala, vidimo da je trenutno zastoj ali to ne znači da neće krenuti dalje raditi ima visoke udjele sumpora to je tzv. kisela nafta ona je kao takva zapravo vrlo otrovna, vrlo je eksplozivna, ona utječe na na cjevovode kojima prolazi, na koroziju i predstavlja latentnu opasnost u bilo kojem dijelu. Sada da ne govorimo samo o rafineriji Bosanski Brod nego možemo isto tako reći i o naftovodima kojima se transportira ta nafta za prerađivače koji nisu u Hrvatskoj, svi imaju vanjski. Isto tako taj sumpor izaziva moguće havarije i ugroze koje dolaze s time. Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata koji je zadnji put uređivan 2017. godine utvrđuju se pravila pa isto tako i pravila za transport nafte i naftnih derivata a ujedno i za skladištenje i sve ono što se odnosi na te procese. Prijevoz i skladištenje sirove nafte s visokim udjelom sumpora može se dogoditi u različitim transportnim oblicima, može biti putem kamionskog prijevoza, vlakova, cjevovoda, plovila. Međutim ono što je vrlo problematično a to smo imali situaciju i kod nas kada je trebalo transportirati sirovu naftu, sjećate se da je bilo najveće pitanje ugroze tijekom transporta da ne dođe do eksplozije nafte. Mi jednostavno koji možda govoreći u ime običnih ljudi ne prepoznaju naftu koja, sirovu kao sirovu, niti njenu opasnost koliko može biti eksplozivna i može ugroziti stanovništvo i područje tamo gdje se događa. Ali evo navesti ću samo primjer da smo imali u SAD-u i Kanadi jedan podatak u Kanadi npr. 2013. uslijedila je eksplozija gdje je stradalo 47 ljudi a centar gradića u Quebecu je ostao dobrim dijelom spaljen. Prema tome, vrlo je velika opasnost i upravo zbog toga i ovaj prijedlog zakona ide na to da se onemogući transport nafte sustavom JANAF-a, cjevovodima a isto tako i drugim transportnim oblicima nafti koje ima preko 1%. Ono što je isto tako bitno za reći da nema to samo možda utjecaj na okoliš ovakve odluke nego isto tako ima i ekonomski utjecaj, prerađivanje nafte sa visokim udjelom sumpora je vrlo zahtjevno i ekonomski često neisplativo i onda nam se i događa situacija da države kao što je BiH koje nemaju stabilnu političku vlast, u kojima su vrlo niski standardi standardi zaštite okoliša, dozvoljavaju upravo ovakve prerade, gdje znači imamo rafineriju koja je izrazito tehnički nazadna i prerađuje jednu od najtežih nafti. I u tome nije čudo ovo što se događa u Slavonskom Brodu, ja bi rekao da ono što ljudi osjete možda mirisom ili izgledom, u stvarnosti je i najmanja opasnost, sumporovodik koji nastaje spajanjem i brojni sumporni spojevi koji su zapravo nevidljivi su još štetniji nego ovo što je oku vidljivo. Čak i male količine sumporovodika, one mogu predstavljati znatan zdravstveni rizik, ne samo za one koji možda žive u okruženju, nego isto tako i oni koji rade s takvom naftom i prema tome, to je ugroza i za radnika radnika jel je dokazano da takva nafta može promijeniti iskorištavanje kisika u organizmu i utječe na središnji živčani sustav. Prema tome, vrlo niske razine mogu biti smrtonosne. Sve su to opasnosti koje dolaze sa, prvenstveno naftom koja ima visoki udio sumpora, a onda se to dodatno pojačava sa preradom takve nafte. Kod nas u RH izgrađen je naftovodni sustav, mi ga prepoznajemo pod nazivom JANAF, on se proteže i kroz …/Govornik se ne razumije/… Republiku Srbiju, jedan krak vodi do BiH, nastavlja prema drugim državama i on transportira naftu od terminala Omišalj, a sam JANAF, on trenutno ima tehničke uvjete kojima je odredio maksimalnu razinu udjela udjela sumpora, trenutno je 2,8%, ima i određena norma po kojoj je to. Međutim, ako se pitate zašto mi idemo s inicijativom da nakon što su oni 2003. postavili taj standard, sad idemo odjedanput to smanjiti? Ja ću reć, nismo inovativni, znači, nije to nešto što je MOST nezavisnih lista osmislio, pa sada ono idemo testirati, nego takvu praksu imamo i u drugim državama koje su upravo radi navedenih razloga ograničile maksimalne količine sumpora u sirovoj nafti. 2,8%, rekao sam da može biti od 0,5-6%, onda zamislite samo kakve su one nafte koje čak i uz ove tehničke uvjete prelaze, one su vrlo zapravo agresivne i utjecale bi na sam naftovod, nije taj naftovod tehničko čudo, pa da je vječan, njegovo održavanje zahtjevno, izgradnja i često se događaju havarije, to ste mogli popratiti kroz minule periode gdje dolazi, kad navedu da dolazi do istjecanja nafte, nije to da je samo pritisak taj koji stvara naprezanje toga cjevovoda, nego isto tako upravo korozija najveći neprijatelj, a sumpor je i njegovi spojevi su najveći zapravo uzročnici samih korozija. tome što JANAF relativno solidno obavlja svoje poslovanje, nemamo tako česte ugroze, imaju određene standarde, došlo je do upravo radi neodgovornosti onih koji prerađuju takve nafte potreba da se i zakonski regulira ovo područje. Bila je već jedna inicijativa SDP-a koji su išli sa prijedlogom kako je bio, kako je rekao državni tajnik, vrlo sličan, međutim, bio je samo ograničen na transport naftovodom, vidimo da i namjera vlasnika INA-e MOL-a, jednog od vlasnika je bilo da se transportira nafta iz Siska do Rijeke, da to ide željezničkim vagonima, pa ste vidjeli koliko je to bilo zahtjevna operacija kad i oni nisu se baš previše niti usudili to transportirati i stručnjaci su im naglašavali upravo komponentu da bi moglo doći do havarije učestalim prijevozom takvim sredstvima. Ovaj prijedlog zakona je znatno unaprijeđen u odnosu na inicijativu koja je bila od SDP-a i išli smo vrlo detaljno obraditi sve aspekte transporta nafte i pojašnjenja jel Vlada je u prethodnom na taj prijedlog dala primjedbe koje se, možemo reć, značajno razlikuju u odnosu na ovo što smo sada, jel prije je bilo, upravo se Vlada pozivala na to da joj nije prihvatljiv model kojim bi, nije obuhvaćeno sve, pa se išlo na upravo na razradu, dodatnu razradu i sad smo razriješili tu problematiku, svi oblici transporta su uključeni i nema ograničenje koje bi bilo, koje bi narušavalo međunarodne standarde. Dobili smo i očitovanje Vlade na ovaj prijedlog zakona, naravno Vlada, kaže nije ono, nije bilo dovoljno dobro, a ovo ne valja nikako jel sada nema prigovora, imamo tehničkih određenih poteškoća možda sa našim prijedlogom, nego se poziva na to da JANAF, oni su postavili normativ 2,8% i to je to, oni su vlast u državi. Ako mi predlažemo 1%, a JANAF je postavio 2,8% onda imamo problem jel Vlada je napisala JANAF je postavio drugačije. Znači, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu RH je iznad Vlade. Vlade. Malo mi je nelogično ovo pojašnjenje gdje kaže, evo žao nam je ali to postoji standard koji je od 2003., preživio je sve moguće Vlade, preživio je izmjene Zakona o tržištu nafte koje su bile, čini mi se da je to nadstandard, jel ovo što mi predlažemo je zapravo bi bilo samo jedno dodatno pojašnjenje i vrlo dobar način da JANAF može isto tako reć korisnicima, evo mi imamo trenutno zakonsko ograničenje koje je jedan viši standard kojeg trebate poštivati i onda nam se ne bi događalo da netko pokuša transportirati kroz JANAF naftu koja ima tako visoke udjele sumpora, nego bismo ostali u naftama koje unutar 1% se mogu prerađivati. Vidimo da u uvjetima, kada rafinerije koje imamo nisu tehnološki najnaprednije, bi to osiguravalo takvu takvu opstojnost i značajno niže troškove. Poznato je da cijela situacija oko INA-e i rasprave koje se vodile oko ekonomske opravdanosti, ali samom prerada nafte, ona je uvijek ekonomski opravdana ako imaš moderno postrojenje. postigli, tijekom protekloga vremena, situaciju da MOL kao strateški partner je ulagao u obje rafinerije, da su one tehnološke napredne i da se u njih ulagalo, onda bismo, ove nafte, koje se prerađuju i jedna i duga rafinerija bi vjerojatno imale svoje mjesto na tržištu. Ali ovako, doveli smo nakon godina neulaganja, da rafinerije iskazuju negativne rezultate. I nije čudo, isporučite ovako naftu sa visokim udjelom sumpora, do takve rafinerije i onda je treba preraditi. Naravno da to stvara značajne troškove, jednu rafineriju se zatvara uz blagoslov Vlade, drugu rafineriju, ni vlada nije sigurno jel će doći do njene modernizacije, stalno su neke prepreke. Pa samo imali, stav ne damo ni jednu rafineriju koji je bio u kampanji HDZ-a, onda nakon toga smo imali na početku mandata, ok, možda ako bi se nešto promijenilo, pa neka druga proizvodnja, da bude u Sisku, ali da se riješi modernizacija rafinerije Rijeka. Sada nedavno sam isto tako čitao, da MOL ima problem i sa ulaganjem u Rijeku. Čini mi se da ćemo do kraja mandata ove vlade, imati situaciju, da će oni biti suglasni i da ne treba niti jedna rafinerija u Rijeci. Ali onda, za koga mi zapravo transportiramo, tu naftu, ono zašto se uopće s time bavimo. Samo da zaradimo na transportu nafte, koja će nas onda, kroz svoju preradu zagađivati. tu bi ja malo možda i dopunio, da ne bude da smo mi presveti, jer koliko imamo problem sa zbrinjavanje nuklearnog otpada, iz nuklearne elektrane Krško, tako ovdje i to dosta se komunicira, pokušava se naći neko rješenje koje naravno nije jeftino, tako ovdje nekako stječem dojam, da to što se zagađuje područje Slavonskog Broda, što stanovnici, imaju tamo probleme, zdravstveno prvenstveno u naravi, to i nije takav problem. Možda se postigne, da taj neki plinovod će doći do tog postrojenja, pa će on malo tamo podgrijavati, ali zaboravlja se da nije samo u izvoru topline, nego isto tako je i u onome što se događa kroz kompletne cjevovode rafinerije, tamo i dalje će teći ista sirova nafta, sa visokim udjelima sumpora i ona će i dalje ispuštati brojne spojeve, koji će i dalje, odlaziti u atmosferu i mjeriti će se u Slavonskom Brodu i utjecati na zdravlje naših građana. Kako će onda Vlada objasniti, eto, mi smo izvršili plinofikaciju, rafinerije u Bosankom Brodu. Što ćemo reći nakon toga? Onda ćemo morati stvarno reći, da li ćete vi investirati u modernizaciju rafinerije Rusima ili će vam to ostati politički projekt, na kome pokušavate upravljati regijom. Nekako smo smatrali da to upravljanje ograničeno na BIH, pa da se možda tamo uz srpski entitet pa uz Srbinu veže ruska ruska nadležnost, jer vidimo da se govori zadnje sada oko Venezuele, je bilo da se govori o nadležnim područjima, geografskima, gdje neke od velikih sila ima svoj utjecaj, a čini mi se da mi polako smo iz neke jedne nadležnosti, sada prelazimo u neku drugu nadležnost a ono što nas jedino brine u tim njihovim igrama je zapravo zdravlje naših ljudi i što mi možemo učiniti? Ovaj prijedlog zakona, kojima bismo smanjili granične vrijednosti sumpora sa 2,8% na 1% i izmijenili bi se time i tehnički uvjeti, bi zapravo bilo nešto što bi sigurno unaprijedilo situaciju u ovom području i ne vidim, kako bi ovo sve skupa bilo suprotno ugovorom ugovorom o energetskoj povelji, jeste navedeno koje obveze mi preuzimamo, znači mi trebamo osigurati slobodan prolaz energetske materije, bez obzira na njihovo porijeklo, odredište ili vlasništvo, slobodan prolaz energije, bez nametanja nekih nerazumnih natezanja, ograničenja, pristojbi, ali ajmo se pitati, što da npr. Mađarska kaže mi bismo translatirali nuklearni neki materijal, radioaktivni materijal kroz RH. RH. Rekli bi ono, ali nemojmo to je energija, jel tako energentom, pustimo ga da prođe, imamo međunarodnu povelju, potpisali smo ugovor, tako da, zašto to naglašavam, ovo pojašnjenje koje je vlada uputila potpisao je predsjednik Vlade Andrej Plenković, da bismo time prekršili povelju pa bi ga ja onda pitao, da li možemo radioaktivni materijal, isto tako, transplantirati i da m nećemo ni trepnuti. Može se dogoditi havarija, ne mora se dogoditi havarija, to je energija koja treba prolaziti i malo mi nesuvislo djeluje koje imamo takvo pojašnjenje koje daje vlada. Čini mi se da je to samo oblik, kako dati pojašnjenje da se ne što ne dogodi, a ne da imamo rješenje za problem. I dalje, evo, brod zahtjeva odlučnu akciju. Malo su nam Rusi pomogli, pa su rekli zaustaviti ćemo postrojenje, raditi će se nešto tamo, vidjeti ćemo iz svega toga. Možda su došli i pameti pa rekli i taj gubitak, koji raste, ne znam koliko evo i državni tajniče, vjerojatno bolje ima informaciju, je mjeri se u stotinama milijuna dolara, gubitka koji se tamo akumulira. A možda je i dosadilo malo, pa će reći, ono više nema smisla. Onda ćemo malo odahnuti. Ja bi volio kada bi se to dogodilo, evo ispred predlagatelja bi rekao, ono ajmo povući ovaj prijedlog, zadovoljni svi neće više rafinerija ta raditi pa bismo možda i mogli reći ajde transportirajte ali što bismo bili? Bili bismo licemjerni, licemjerni jer takva nafta negdje dalje bi se prerađivala, ugrožavala opet ljude iz nekih drugih država koji možda ne bi imali niti predlagatelja ovakvoga zakona niti Vladu koja bi to htjela podržati niti bi možda bili svjesni koje se ugroze događaju. Uglavnom postavlja se i pitanje što je ekonomski aspekt ovog prijedloga iz proračuna, složiti ćemo se vjerojatno da ništa se ne traži, proračun nema s ovim veze, imamo možda određene ugovorne obveze koje ima JANAF, ali ako postoji zakon MOL i JANAF samo može reći nije do nas. Jer ako bismo promatrali ekonomske odnose na način da JANAF mijenja jednu stranu, onda bi njegovi korisnici mogli reći a da ali mi imamo određeni ugovor, nastati će nam ekonomska šteta. Na ovaj način JANAF će imati prijedlog zakona, on će sa tim zakonom reći žao mi je ali to je zakon iza kojega je hrvatska Vlada, mi jednostavno ne možemo preko zakona. Ili ako kažemo ne ono, upravo radi toga što će možda nastati potencijalni gubitak JANAF-u nemojmo donositi zakona. Opet se postavljamo gdje je taj JANAF, iznad Vlade. još jednom apeliram na to nemojmo podizati nešto što je prvenstveno donošenje političkih odluka da to bude ispod nekih ekonomskim interesa. Jer ako budemo promatrali ekonomske interese onda će se događati da će velike ekonomske sile upravljati cijelom Hrvatskom pa će raditi što god požele. I zašto se postavlja sada evo pitanje i oko ne znam državnog zemljišta i vlasništva nad Agrokorom ili nove Fortenova grupom zašto je toliko problematična. Pa nitko ne spori da je to hrvatska kompanija jer ima sjedište u RH. Ali ono što stvara prvenstveno jednu problematiku a to je koji će biti budući intenzitet investicija, koja će biti razina zapošljavanja, što će se kod nas događati, da li će se možda ta dobit koju bi se ostvarilo iz onoga što mi imamo što je naš potencijal prelijevati negdje vani. I onda smo mi spremni zatvoriti jednu rafineriju, drugu moguća ugroza da neće niti proraditi u punom opsegu jer neće biti modernizirana. I s time vodimo političke bitke. Ali nemojte dirati JANAF neka oni transportiraju u Bosanski brod ili Pančevo naftu na koju ne samo da nemamo ekonomske dobiti iz toga nego isto tako imamo ugrozu i ugrozu hrvatskih I svi ti silni apeli koji su bili do sada bi značajno se prorijedili samo da je u prošlom vremenu bilo ovakve izmjene zakona da je ograničeno bilo koja nafta se može prerađivati, vidjeli biste nestao bi taj ruski interes. A to da bi oni tražili neke modalitete transporta nafte drugim putevima vrlo je neizvjesno ako preko RH je ograničeno i cjevovodima, isto tako i autoputom ili željezničkim prijevozom, onda bi jako, jako teško do Bosanskog Broda došla nafta nekim drugim putem i stvaralo bi značajno veće troškove te bi rentabilnost ne bi čak zadovoljavala ni ove političke okvire koji mogu nekad progutati ovakve velike gubitke s kojima se jedna rafinerija kao što je Bosanski Brod nalazi ali to je ruski nacionalni interes. Ja bih iz ovoga svega što sam sada naveo da ne duljim previše a već dugo pričam, rekao da vidimo da interesi velikih sila, oni značajno utječu na donošenje zakona. Ovo je jedan od zakona tko god je stručno obrađivao ovu temu rekao da definitivno bi doprinijelo smanjenju zagađenja ali nećete to dečki progurati, dečki i cure, jel evo ima nas u MOST-u i jednih i drugih, kaže jednostavno to ne biste progurali, pa kaže i da ste na vlasti, pitanje je li biste to mogli progurati. zato kažem izazovno je evo postaviti to pitanje, državni tajnik će se vjerojatno referirati ali postali smo zona ruskoga utjecaja kada bismo ovo ograničili stvorili bi se brojni problemi na brojnim područjima u RH. Ali evo ako Ali evo ako možemo svaki dan pritiskati ovo, vladajući su se već izjasnili i na glasanju vjerojatno će izglasati, znači biti će protiv ovoga prijedloga ali na nama koji smo opozicija je da upozoravamo, da šaljemo u proceduru ovakve prijedloge, da se borimo za ono što ne samo da ovo nije politiziranje, ovo je stvarno jedno od rješenja. I da se nadamo jednom kada ne bude ove Vlade ćemo moći ponovno staviti na dnevni red ovakav prijedlog i usvojiti ga, nadam se da ćemo imati onda potporu od onih koji sad će biti protiv, da će nam dati potporu da možemo izgurati i one poteškoće koje će nastati primjenom ovakvog zakona. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Dobrovića. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Panenić, vi ste svojedobno bili i ministar zadužen za energetiku i mislim mislim da ste proučavali ovu problematiku i vjerojatno ste došli do spoznaje da je međudržavno rješavanje, dakle po sistemu ajmo vidjeti šta ćemo pa komisija zajednička itd., naprosto došlo do iscrpljenja bez rezultata. Stoga šta kažete je li ipak postoji tu neka šansa da se nešto napravi u takvom dogovoru ili ipak je ovo jedno rješenje s kojim se brzo i jednostavno a u skladu na koncu i sa Ustavom i sa međunarodnom pravnom regulativom ovo može .../Upadica: Hvala./... i duže. Hvala. Poštovani kolega, bili smo ministri jedan za drugim, ono što smo zatekli u prvom dijelu mandata kad sam ja bio ministar, bilo je zapravo upravo obećanje, doći će do te modernizacije. Idemo vidjeti kada će ta modernizacija biti, ali samo vrijeme je pokazivalo da ruski vlasnici, oni ne poduzimaju niti jednu jedinu radnju da bi se to unaprijedilo, a i sami kad ste preuzeli energetiku, kao to pokušali se i sa međudržavnim povjerenstvom i da se to razgovori obave, ali tu postoji politička prepreka i onda se vidi da u tim dogovorima koji bi trebali biti međudržavni, isto tako ovim nekima gospodarskim govorima koji bi trebali biti između vlasnika i npr. države koja je ugrožena, prvenstveno politika stoji. I na kraju, ako ne možemo na normalne, racionalne ljudske načina to rješavati, onda idemo ovakvom političkom odlukom, mislim da smo onda na dobrom tragu. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Lovrinovića. građana grada Slavonskog Broda i šire okolice jer ušli smo, evo u 10 godinu kako građani Slavonskog Broda i okolice udišu zagađeni zrak druge kvalitete i to najviše sumporovodik, sumpor dioksid i čestice PM 2,5 i 10. I na mjernim postajama je utvrđen najveći zagađivač je upravo rafinerija Bosanski Brod. I za one koji ne znaju, oni još uvijek rade prema standardima iz bivše Jugoslavije. Obećali su, čak i mislim da ima i potpisano da će oni u narednih 5 godina modernizirati svoje postrojenje, ali nažalost, još uvijek ništa od toga. I ovaj vaš prijedlog ide za tim da se njih natjera da moderniziraju postrojenje da im ne dolazi nafta sa velikim udjelom sumpora. Postoje iskustva iz drugih zemalja koje su to napravile. Zašto to Hrvatska ne čini? Je li važniji profit Janafa ili kvaliteta života našim sugrađana? Tomislav (MOST)** Pa, ja vjerujem da, postavi se pitanje građanima Slavonskog Broda, da bi oni već sami zatvorili tu rafineriju jer ovo što čekajući politiku, potrošili su vjerojatno sve povjerenje koje su u nas imali. Ovo sada uz ovaj prijedlog koji je jedan od razumnih prijedloga, koji zapravo ne ulazi u to da li će oni rafineriju modernizirati ili ne jer vidimo da je to teško preko granice riješiti, ali ulazimo zapravo u ono što mi možemo kontrolirati. Ne možete dobiti naftu koja će u vašoj lošoj rafineriji unazaditi naše živote, živote građana na području Slavonskog Broda. Nadam se, evo, da će građani shvatiti dobru namjeru koju imamo, a isto tako, shvatiti da ova Vlada, ona nema namjeru to rješavati i vidit ćemo u budućem vremenu zapravo što će se poduzeti. Prvenstveno nadam se evo, da će građani pokazati svojim glasovima u što vjeruju, a to je u bolji život na ovaj način

U ime stranke Promijenimo Hrvatsku ja podržavam ovaj prijedlog jer on je razuman, jer je u korist svih naših građana, znači, zaštita ljudskog zdravlja, to je najvažniji zadatak, posebno nas ovdje u parlamentu, HS-u, a a posebno se to vidi na primjeru građana Slavonskog Broda. Vi ste rekli jednu zanimljivu tvrdnju. Da interni pravilnik Janafa koji je monopolist, jedini transportira naftu, znači od Omišlja prema srbijanskog granici i preko Hrvatske, da on ima veći značaj, znači, izvršnu snagu nego zakon koji bi se ovdje donio. Vi ste bili ministar i gospodarstva, zašto određeni pojedinci sada ili ova Vlada jednostavno sluša i uvažava tuđe interese, pa barem da je uvela poseban ekološki porez na naftu koja ima više sumpora .../Upadica: Hvala./... a ona nije očito napravila ništa. Što mislite zašto to rade? Poštovani kolega Lovrinović. Ja sam samo prenio ono što je Vlada rekla. Znači to nisam ja rekao, nije teza nego jednostavno ovdje je napisano, oni se pozivaju na trgovačko društvo Jadranski naftovod, koje je donijelo tehničke uvjete. Znači Vlada se poziva na tehničke uvjete jedne tvrtke. Mislim ono, ja, meni je jednostavno teško bilo gledajući to prihvatiti ono da je stajalište tvrtke zapravo Vladu, vjerojatno ministar, on je pun respekta i vjerojatno je ovdje zatražio mišljenje, oni su rekli, ne nemojte to nikako podržati jer mi imamo naš interni pravilnik koji je 2,8% i mi s time smo sukladni od 2003., svijet je stao na tome, prema tome ne više mijenjanja, nema nekog modernog doba. Nijemci, oni ograničavaju za automobile koji imaju visoke udjele onečišćenja, ali mi nismo sposobni od 2003. promijeniti niti za jedan promil. (HDZ)** Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda će u ime Vlade RH govoriti poštovani državni državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ivo Milatić. **Milatić, Ivo** Hvala vam g. potpredsjedniče Sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Vlada predlaže HS-u da ne prihvati navedeni prijedlog zakona. Naime, točno je ovo što je u raspravi do sada više puta istaknuto, da još od 2003. postoje pravila odnosno tehnički uvjeti u Janafu koji se nisu mijenjali svo to vrijeme, neovisno o tome što su se mijenjale Vlade, mijenjali zakoni o nafti i naftnim derivatima i temeljem tih tehničkih uvjeta, Janaf operira i oni su usklađeni praktično sa našim susjedima, svi oni u susjedstvu koji na kraju koriste Janaf, također imaju takve tehničke uvjete te Janaf mora, on se njih drži i bitno je naglasiti da međunarodne obveze RH sukladno Odluci o proglašenju Zakona o potvrđivanju ugovora o energetskoj povelji, obvezuje RH na slobodan prolaz energetskih materijala bez obzira na njihovo porijeklo, odredište ili vlasništvo, slobodan prolaz energije bez nametanja bilo kakvih nerazumnih zatezanja, ograničenja i pristojbi. Bitno je također istaknuti da predloženim izmjenama zakona i smanjenjem granične vrijednosti sumpora sa 2,8 na 1% promijenili bi se jasni i tehnički uvjeti odnosno mi bi, morali bi se odbijati dosadašnji korisnici, što bi bilo u suprotnosti sa navedenom poveljom. Mislimo da onečišćenje zraka iz stacionalnog izvora kako to predlagatelj navodi, ne mogu se podvesti niti riješiti tehničkim uvjetima odnosno smanjenjem granične vrijednosti sadržaja sumpora. Znači, emisija stakleničkih plinova iz rafinerije ne ovisi samo o vrsti nafte, nego mnogo više o tehnološko tehničkim karakteristikama rafinerija. Primjer koji ste ovdje naveli da, recimo u jednoj Njemačkoj se to ne može dogoditi, točno, zato što su, u cijeloj Njemačkoj svi susjedi su i okolne zemlje su u EU i tamo se zna već davno da se ne može ovakva nafta prerađivati odnosno da gorivo koje se stavlja u promet mora biti debelo ispod 1% sumpora, to je već nekoliko godina dovedeno, znati točno da se polako ukidaju i goriva na mazut za brodove i da će dizel morat koristiti brodovi, što kasnije njih indirektno vodi na to da upućuju se na LNG, al činjenica je slijedeća, mi se nalazimo u situaciji da imamo JANAF koja je jedna od važnijih hrvatskih tvrtki koja apsolutno ostvaruje jedan značajan dio svojih prihoda svojim dosadašnjim uvriježenim tijekovima tijekovima i ugovorima i bilo bi prilično hrabro sada odjedanput reći to sve trebamo prekinuti na način da izazovemo probleme i onda i štetu i za JANAF i za sve ostalo. Mi u Vladi cijenimo cijenimo i znamo koji su problemi u Slavonskom Brodu i maksimalne napore poduzimamo na tu temu, od pokušaja plinofikacije, bilateralnih i raznih razgovora, mislimo da je to put, da jednostavno trebamo prisiliti susjednu stranu da se tehnološkim putem to riješi, a ne na ovakav način. Znači, izmjene predmetnog zakona odrazili bi se i na porast maloprodajnih cijena nafte i naftnih derivata u RH, ali bi jasno i ugrozile poslovanje JANAF-a kao što sam već rekao. Znači, slijedom svega ovoga, Vlada RH ne podržava prijedlog u predloženom obliku, te predlaže HS da ne prihvati prijedlog Zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata predlagatelja Kluba

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle, naveli ste kao glavni razlog zašto ovaj zakonski prijedlog nije prihvatljiv jer je RH prihvatila ovu energetsku povelju i, dakle, dužna je osigurati slobodan prolaz energije bez nametanja bilo kakvih nerazumnih zatezanja, ograničenja i pristojbi. Zar vi zbilja smatrate da je regulacija kvalitete nafte koja je ipak u postrojenju kakvo je u Brodu, odakle mi i jesmo na jednoj granici, dakle, EU i ostatak, u prilici, mi smo u prilici sa kvalitetom nafte regulirati odnosno utjecati na kvalitetu zraka. Prema tome, to je sve samo ne nerazumno zatezanje jel vi zbilja mislite da je ta kvalifikacija u redu? **Milatić, Ivo** Opet se vraćam na ono što smo isto napisali u obrazloženju, a vi sada to niste citirali, već ste citirali ovo što ste citirali. Jasno smo rekli da je rješenje u postrojenju i u rafineriji, a ne u prijevozu nafte i pri tome stojimo. Znači, ne možemo mi govoriti da je to isključivo po vašem mišljenju jedino moguće rješenje, pravo je rješenje da se nafta prerađuje na način onakav kakav treba, po ekološkim standardima, a da se prevozi nafta ona koja se prevozi, koja je uobičajena da se prevozi, kada je u pitanju Jadranski naftovod i svi oni njegovi korisnici koji tu nisu od jučer, nego koji su tu već duže godina i koje tek tako ne možemo mijenjati, nije to kao da na benzinsku postaju kažete sad ćete nekome točit, pa nekome nećete, Jadranski naftovod je jedna situacija koja je definirana već desetljećima i nije tako jednostavno od strane države takve poteze donositi koji u konačnici nisu garancija rješenja.

energent za proizvodnju, obećano je da će biti plinofikacija, ali ništa od toga. Pa evo zbog građana grada Slavonskog Broda i šire okolice recite što se poduzima ako ovo nije rješenje, na koji način će se to riješiti jer to traje već 10.g.? Rekli ste da, međunarodni pregovori i pritisci, ali zašto ne bi i ovu povelju tražili partnera da iniciramo i promjenu te povelje jer u Srbiji postoji naftovod jedan koji je ograničio transport nafte sa više od 1% sumpora, da li je to točno, jel to znate? Zašto ne bi mogli povesti razgovore o tome? Znam da to ne možete jednostavno, al nađite partnere, izvršit ćemo pritisak jer ovo nije nerazumno, ovo je razumno i zbog kvalitete života građana u Slavonskom Brodu. Izvolite g. Milatić. **Milatić, Ivo** Hvala. Uvaženi zastupniče Vlaović, mi kao što ste i sami rekli, maksimalne napore ulažemo da se napravi modernizacija, da se na bilateralnim razgovorima napravi pomak u Bosanskom Brodu, jasno da se indirektno onda smanji ugroza Slavonskog Broda i na tome ćemo nastaviti i to kontinuirano radimo. **Radin, Furio Hvala, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Da, uvaženi državni tajniče vi ste u svom uvodu rekli da problem nećemo samo riješiti kada bismo zabranili transport ovakve prljave nafte, problem možemo riješiti naravno ako promijenimo tehnologiju u rafineriji, to je vrlo teško kako se ona nalazi znamo u drugoj državi a još u Republici Srpskoj plinofikacija će naravno prepoloviti misiju štetnih plinova a građani Slavonskog Broda naravno ovaj problem očekuju i očekujemo ga svi da se žurno riješi, traje predugo. Ako bismo i riješili zatvaranjem plinovoda, oni bi naftu doveli .../Govornik se ne razumije./... nekim drugim putem i naravno da ne bi ona bila čistija nego sada. Znači trebamo inzistirati na plinofikaciji i na promjeni tehnologije u rafineriji Bosanski Brod jer samo tako građani slavonskog Broda mogu imati čisti zrak. Izvolite, državni tajniče. **Milatić, Ivo** Hvala. Apsolutno se slažem sa vama, točno je, jednostavno promjena tehnologije, pitanje biti ili ne bit jer se apsolutno mogu složiti s vama da i zabranimo i ograničimo, nije isključeno da sirova nafta neće doći drugim putevima i opet imamo problem isti koji imamo i sad. **Radin, Furio Poštovani g. državni tajniče, vi ste maloprije rekli ne može se to. Vidite, postoje dva razloga za ne može, jedan je ako se ne zna a drugi ako netko vrši pritisak na vas odnosno na Vladu da to ne napravite. Ja mislim da prije svega je ovo drugo u pitanju ali poručujem građanima Slavonskog Broda da konačno otvore oči da shvate da nikad neće prestati njihovo gušenje i povećanje pobolijevanje dok su ljudi na vlasti isti koji jesu već godinama a ovdje moram reći jednu tužnu istinu. Upravo vi koji vas truju, koji ste trovani znači ovim zrakom, najmanje izlazite na izbore gospodo, dragi građani Slavonskog Broda i okolice. Izađite konačno na izbore, riješit ćemo, dat će se ultimatum od godinu dana da se promijeni način rada rafinerije ili treba pipu zatvorit, dosta je više toga.

ne vršimo nikakvu predizbornu kampanju nego ponašamo se odgovorno i razumno kao što se svaka Vlada mora ponašati jer mi smo ovdje, ne zastupamo nikakvu stranku, mi ovdje zastupamo Vladu RH i ja tu ne držim politički govor u ime bilokoje stranke kao što vi redovito to radite, već zastupam interese Vlade RH i to su sada konkretno interesi Vlade pretočeni u naše mišljenje koje je Vlada donijela, ne možemo podržati ovaj zakon a radimo sve ono što smo svi ovdje zajedno do sada rekli i radit ćemo i dalje da se problem onečišćenja Slavonskog Broda riješi.

Hvala lijepo. Pozdravljam sve nazočne, naravno i sve one koji nas prate. Dakle, možda bi mogli početi s pitanjem koliko ustvari vrijedi čisti okoliš? Jesmo li toga svjesni, da li su ljudi svjesni vrijednosti čistoga zraka, vode, tla? Ustvari mislim da je odgovor da nismo svjesni i da ljudi postaju svjesniji vrijednosti čistoga okoliša, onoga trena kad im se uskrati čist okoliš i dovoljno je već da nemat čisti zrak i zato treba razumjeti situaciju ljudi u Slavonskom Brodu i okolici koji su ustvari pod trajnoj trajnoj životnom frustracijom usred lošeg zraka, dakle zraka koji naprosto vas tjera da primijetite kako nešto nije u redu. Mislim da bismo svi trebali imati osjećaja za to i ako bismo imali svi osjećaja za to onda bi stekli i spremnost nešto napraviti. Gdje, kako, kamo, kuda. Evo ja sam bio i ministrom zaštite okoliša i energetike i prije toga i okoliša, dakle od 2016. pa do konca travnja 2017. u poznao sam se s tim problemom. Vrlo brzo sam naučio kako problem traje tada već 7, 8 g., danas će to bit punih 10 g. kako je sastavljena međudržavna komisija dakle između dvije zemlje, to je Republika Srpska u ime južnoga u kojoj je ustvari taj objekt i RH i da je naravno kao glavno problem tj. put rješavanje definirana i ta plinofikacija koja eto je kao krenula pa je stala međutim, naravno i rekonstrukcija cijele rafinerije jer ta rafinerija je stala sa razvoja u neka davna vremena i takva rafinerija sa tim tehničkim rješenjima, ne odgovara današnjem vremenu niti stupnju razvoja. Zato ona kao takva ne bi mogla raditi niti u Hrvatskoj niti u drugim zemljama EU-a jer naprosto kao društvo i kao sustav smo razvili društveni sustav u kojem se to ne dozvoljava jer je to neprirodna, neželjena društvena pojava da netko nekoga terorizira sa lošim zrakom. To se tamo dešava preko 10 godina. I mislim da je ta državna komisija pokazala da odgađanje, pa sad će, pa tad će, dakle uz svu strpljivost hrvatske strane, uz svu strpljivost građana dakle koji su tome izloženi ipak definitivno došla do zaključka, makar evo čujemo od predstavnika Vlade da se to eto i dalje dešava, da od toga neće biti velike koristi jer je tu priča malo šira, dakle ESPO konvencija međugranično onečišćenje dakle odnosno zagađenje bolje rečeno je nešto što ovdje ne igra jer naravno BiH-a nije zemlja koja je potpisnik i eto u pristupnom putu će ona vjerojatno jednoga dana postati, to bismo svi željeli, ne samo radi Hrvatske nego i u prvom redu radi građana BiH-a. Međutim, šta dok se to ne desi, jer čujemo državnog tajnika, on ponavlja, najbolje je rekonstruirati, dakle investirati milijune eura u rafineriju koja ionako posluje teško, koja je ionako tamo u posebnim okolnostima, političkim, geostrateškim okolnostima i da tamo priča oko ulaganja u postrojenje koje bi trebalo otkloniti sumpor iz plinova koji se oslobađaju u atmosferu na razne načine iz tog rafinerijskog postrojenja naprosto to neće hodati. I stoga ja smatram da doista onda treba posegnuti za višim rješenjima. A viša rješenja nam se na koncu nude i u Ustavu. Ja ću evo sada, da ne bi krivo citirao jer nisam neki ustavni stručnjak, međutim lijepo u članku 50. Ustava stoji da poduzetnička sloboda se i vlasnička prava se mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Ja mislim da je tamo ljudski okoliš i zdravlje ljudi već sasvim jasno i dokumentirano ugroženi. Jer postoje mjerne stanice koje su tamo postavljane, postoje već cijele studije koje su išle za tim definirati područje odgovornosti. I definitivno i na taj statistički dosta benevolentan način rafinerija ostaje glavni problem. Jer pitanje kotlovnica i prometa, naravno postoji cijeli niz drugih gradova u Slavoniji koji jesu u sličnim uvjetima i prometa i kotlovnica pa tamo ne znamo za taj slučaj, u Slavonskom Brodu itekako znamo. Prema tome, to je bio članak 50. drugi stavak. I imamo i članak 70. koji lijepo kaže svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav život, odnosno okoliš, svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša. Evo to doista lijepo piše u članku 70. I sad kad dođemo i povučemo crtu na sve ovo što je do sada učinjeno u Slavonskom Brodu i što se čini sustavno se ta aktivnost odvija, komisija, razgovori, plinofikacija, ovo ili ono, onda definitivno je situacija sazrela da Hrvatska može ići stupanj iznad. I nisu tehnički propisi JANAF-a odnosno tog trgovačkog društva Jadranski naftovod iznad zakona. U redu, oni imaju svoje norme, oni posluju, oni brinu o poslovanju, to je njihovo. Međutim, sada nastupa nacionalni parlament, predlagatelj, rasprava i kaže se, mi donosimo zakon kojim nastojimo postići evo ovo što piše u ova dva članka Ustava a koji nisu zadovoljeni dakle sadašnjom organizacijom stvari. Niti ima naznaka, evo doista ja ne vidim naznake da će se išta promijeniti u neko razumno vrijeme jer su svi rokovi prekoračeni, jer su i okolišne dozvole koju su oni izdavali po svojim normama na što smo mi jako vršili pritisak, to je još bilo u jesen 2016., oni su svejedno izdali novu. Dakle oni misle tako raditi dalje a naravno šta ih košta održavati dijalog s nama kroz međudržavnu komisiju, sastajati se i to se uvijek odgađa mjesec, dva, tri, puhne vjetar pa malo manje se osjeti smrad iz rafinerije pa onda bude loših perioda, pa ovo, pa ono, sve ćemo mi to nekako preživjeti. I poslujemo dalje, poslujemo tako, govorim o njima da si ne stvaraju nove troškove, niti investicijske niti pogonske i da u tim uvjetima rade što rade, naravno stvarajući veliku štetu okolišu. To je ustvari eksterni trošak, trošak koji nije uračunat u njihovom računovodstvu a oni su uzročnici tog troška. To je pitanje zdravlja svih bolesnih, pitanje na koncu toga što se taj kraj posebno intenzivno depopulira jer ljudi osim i drugim okolnostima sad budu potaknuti i konkretnim smradom koji nemaju nadu da će nestati, pa onda odlaze iz kraja. Dakle, sve skupa je vrlo zrelo, dakle, vrlo zrelo da se ovakav jedan zakon donese i da se regulira ovo područje, a JANAF je tu samo da to mora prihvatiti i to je njima opravdanje, jel li grejs period dovoljan 6 mjeseci ili 8, 10, o tome se može razgovarati, da se ne bi postignuti ugovori, narudžbe, ne znam šta, rezerve ili kako već oni rade, ugrozili, a drugo je sve stvar, dakle, novih okolnosti, njima nametnutih, mi im namećemo, dakle, u interesu građana RH koje oni moraju slijediti. Prema tome, argumentacija kako se iz one odredbe da se mora pružiti slobodan protok energije bez nametanja bilo kakvih nerazumnih i inih ograničenja, taj atribut nije ovdje dohvaćen. Dakle, ovim zakonom definirano ograničenje nije nerazumno ili treba otić u Slavonski Brod, pa malo provest par dana, pa vidit je li nerazumno, malo vidjet njihovu statistiku zdravstvenu i mnoge druge statistike. to nije nerazumno, to je itekako razumno i opravdano, u stvari je nužno i potrebno jer je RH iscrpila puno toga što je mogla napraviti i naravno otvorena je promijeniti i zakon ako oni promijene nešto, može se nešto, međutim, oni moraju hitno nešto mijenjati. Evo, toliko o tome, dakle, smatramo da je ovaj zakonski prijedlog dobar i jedini moguć koji u kratko vrijeme mogu osigurati građanima Slavonskog Broda, a to čak vrijedi i za sve u tom krugu i za građane susjedne BiH

Hvala lijepo. Upravo poteknut ovim riječima kolege Dobrovića, htio bi samo napomenuti, evo neke podatke, uvijek ljudi se pitaju zapravo kakva je to nafta koja dolazi, ako bismo rekli, ne znam, nafta koja dolazi sa azerskog područja ili arapskoga područja, njeni udjeli sumpora su značajno ispod 1%, negdje se oko 0,10 do 0,30 se vrti, onda imamo rusku naftu, evo jedan podatak 1,5% sumpora, onda imamo domaću naftu koja je izmjerena 0,36, ja sad govorim jedan podatak, ali relevantno je, tu se vrti. Studije koje su rađene za modernizaciju rafinerije nafte u Rijeci, cijeli zahtjev zapravo se bazira na udjelu sumpora, govori se o udjelu sumpora kao ključnom elementu koji utječe na to da određena rafinerija u jednom trenutku ne može stvarati dovoljno kvalitetne derivate. Nama se sada događa da polako zalihe nafte, pogotovo evo gledamo u RH, danas smo govorili o tome da se iscrpljuje sve manje nafte, ali i u drugim područjima, na početku kod crpljenja nafta dolazimo prvenstveno do te kvalitetnije nafte, kako zalihe padaju na crpilištu, tako dolazi sve više do izražaja teža nafta sa većim udjelima sumpora, koja je teža za preradu i naravno da ta nafta ima puno nižu cijenu jel utječe na tehnološke procese i kome ćete prodati naftu koja ima problem? Pa vi idete prodati onima gdje možete progurat, sam državni tajnik je rekao, nećete Nijemcima progurati kad njihovi tehnološki procesi zahtijevaju naftu vrlo kvalitetnu naftu i tu imaju striktna ograničenja. Ja vas pitam zašto smo mi postali regija u kojoj može proć takva nafta? Zašto, zapravo ne samo mi kao RH, nego cijelo ovo okruženje u kojem živimo dopušta da nam se događa takva situacija kao što je u Bosanskom Brodu i onda slijedeće je, gdje ti derivati koji nastaju u Bosanskom Brodu odlaze, kako se oni troše i oni dodatno zagađuje. Prema tome, to je jedan ciklus koji se zatvara, ali upravo intencija modernizacije rafinerije u Rijeci bazira se na tome da može prerađivati naftu zapravo ekstrahirati što više sumpora, izdvajat ga u neke druge nus proizvode i smanjiti udio u gorivu koja dolaze na tržište, koje troše motorna vozila i koje bi onda na kraju, zapravo, sagorijevanje u motornim vozilima onečišćavalo okoliš. Vrlo brzo ćemo mi postaviti vjerojatno upravo takve određene standarde koji će biti restriktivniji, pa ćemo zahtijevati derivate sa vrlo niskim udjelima sumporima ako je u pitanju dizela i ostali naftni proizvodi i onda ćemo reći okej, bez obzira mi danas izglasali ovo ili ne, zapravo danas raspravljamo, bit će glasanje slijedeći tjedan, ali kako god da uzmete, evo govorim prvenstveno vladajućima, vrlo brzo ćete sami donositi ograničenja koja će utjecati na to da nitko neće moć preradit naftu koja ima više od 1% udjela jel neće moć stvoriti proizvode koji će odgovarat modernim uvjetima. Ta nafta, ona će našom namjerom da ništa ne mijenjamo, ugrožavati živote ljudi u BiH jel tamo će se većinom i prodati i ono što je jedino žalosno što nažalost mi ne možemo zaštitit ni naše građane jel iz te proizvodnje, nus proizvodi koji, zapravo štetne tvari koje odlaze u atmosferu prelaze i na naše područje, ali kažem, nemojmo gledati samo ono što mi, da štitimo samo sebe, nego budimo svjesni i u toj BiH živi isto tako i Hrvati kojima bismo mi trebali biti potpora, ako gledamo već nacionalno, pa nije ta BiH država u kojoj mi nemamo nacionalne interese, imamo nacionalne interese, štitimo, kako štitimo Hrvate u RH, isto tako ćemo štitit ne samo Hrvate u BiH, nego i druge narode koji tamo žive. Međutim, hajmo biti mi koji ćemo biti napredni pa reći isto tako da vlast u Republici BiH, prvenstveno u Republici Srpskoj, da je previše korumpirana da bi mogla oduprijeti se, a mi to možemo riješiti. Mi smo ipak država koja imamo puno više standarde, članica smo EU i ovakvim pozitivnim zakonskim rješenjima možemo utjecati na živote, ne samo kod nas u državi nego u okruženju u kojem živimo. Da ne ispadne da smo mi licemjerni pa ne znam, električnu energiju iz termoelektrane Stanari, a ona je sa vrlo lošom sa tehnologijom, zapravo zagađuje život u našoj neposrednoj blizini. Hvala. **Radin,

iz specifičnih tržišta dolazi ova nafta i jasno je da loša nafta ima nisku cijenu. I da u stvari treba biti i dosta vješt i pronaći kome bi takvu naftu mogli prodati i sada smo mi, evo, na jednoj granici, praktički dva svijeta i ne činimo ništa već 10 godina dakle razgovora, a nafta dolazi, prerađuje se, naravno nije to samo pitanje ovog primarnog zagađenja, nego i sekundarno, što ste spomenuli iz tih derivata, oni su definitivno lošiji. Sad, što je to, dakle, još nismo riješili problem sumpora, danas je bio predstavnik direktora EU komisije jedan i govori se o nisko ugljičnom društvo. CO2. A ovdje je sumpor. .../Upadica: Vrijeme./... Ne razumijem.

nafte sa visokim udjelom sumpora i to je nafta koja je i ekonomski i okolišno problematična, ali vidimo da je utjecaj Rusije nažalost je strateški sve više jača i sve više utječe na brojne države. Ovo što mi radimo je zapravo je borba, nekako se čini kao protiv Golijata, idemo spriječiti ovdje nešto što vrlo je nepopularno. biti danas dobar sa Rusijom je, čini mi se jedan trend i sve Vlade se povinuju biti pod ruskim utjecajem ili biti korisnik, isto tako i njihovih, ja ću reći u ovom trenutku, energenata, je pitanje geostrategije. Na ovaj način mi bismo zapravo njih isključili s našeg tržišta i bojim se da tu nemamo potporu. I sada stvarno, g. Damir Felak će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Poštovani g. dopredsjedniče HS-a, d. državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Mogao bi vas i pobrojati imenom i prezimenom koji ste danas ovdje, ali neću. Znači, govorimo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata koje je u raspravu uputio Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i ovaj zakon ima za cilj smanjivanje graničnih vrijednosti sumpora u nafti koji se transportiraju kroz RH. Traži se smanjenje sa 2,8 na 1 i manje što bi prema mišljenju MOST-a dovelo do bolje kvalitete zraka, a time i zdravlja kvalitete i zdravlja i kvalitete života građana RH, koji žive u blizini rafinerije koji takvu naftu prerađuju. Tu se prvenstveno misli na problematiku onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda, zbog rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, u susjednoj BiH koja ispušta prekomjerne emisije štetnih tvari u zrak. Onečišćenja zraka iz stacionarnih izvora, kao što su rafinerije, kako to predlagatelj navodi, ne mogu se riješiti promjenom tehničkih uvjeta, odnosno smanjenjem granične vrijednosti sadržaja sumpora u nafti za preradu. Emisija stakleničkih plinova iz rafinerije ne ovise samo o vrsti nafte, već mnogo više od tehnološko-tehničkih karakteristika rafinerija, a na taj faktor ne možemo utjecati promjenama ovoga zakona. Međunarodni ugovori br. 15/97 sukladno Odluci o proglašenju Zakona o potvrđivanju ugovora o energetskoj povelji obvezuju RH na slobodan prolaz energetskih materijala bez obzira na njihovo porijeklo, odredište ili vlasništvo slobodan prolaz energije bez nametanja bilo kakvih nerazumnih zatezanja, ograničenja i pristojbu. Predloženim izmjenama zakona i smanjenjem granične vrijednosti sumpora s 2,8 na 1%, promijenili bi se tehnički uvjeti, odnosno morali bi se odbijati dosadašnji korisnici, što bi bilo u suprotnosti s obvezama RH iz Ugovora o energetskoj povelji. donijelo je 2003. godine tehničke uvjete za pristup transportnim i skladišnim kapacitetima Janafa te isti odgovaraju i današnjim tehničkim zahtjevima i normama. Janaf kao dio međunarodne energetske transportne mreže u svoj poslovanju primjenjuje tehničke uvjete koji su obvezni za Janaf i za sve ostale korisnike. Janaf prihvaća transportiranje svake nafte čije karakteristike ne prelaze granične vrijednosti sadržaja sumpora od maksimalnih 2,8. Janaf može odbiti transport nafte koja ne zadovoljava navedene tehničke uvjete, ali i skladištenje svake nafte čije bi karakteristike mogle štetno vjerovati na druge nafte koje se koje se transportiraju ili bi mogle prouzročiti štetu na instalacijama. Jednom riječju, RH preko Janafa dužni su poštivati međunarodne ugovore. Isto tako naglašavam još jednom, da čak i kad bismo mi promijenili ovaj zakon kako to predlaže predlagatelj, ne bi postigli svrhu koju želimo, a to je da se smanji zagađenje zraka iz rafinerije u Bosanskom Brodu koje se prenosi zrakom na Slavonski Brod, ali isto tako moramo priznat da zagađuje se sigurno se i zrak i nanosi šteta i samim građanima BiH koji žive u tom području. Znači, bitno je promijeniti tehnologiju u toj rafineriji ili rafineriju zatvoriti. Da li će se promijeniti ili energent, da li će doći do plinifikacije, treba inzistirati na promjeni tehnologije, višim standardima, tu se apsolutno slažem sa svime onim što su predlagatelji rekli, a u konačnici, to je rekao i predstavnik Vlade. No, to nije tako jednostavno učiniti samo promjenom ovog zakona, kad bismo to čak i učinili, ali bismo, velim, prekršili većinu međunarodnih normi, što bi imalo sigurno posljedice za JANAF, a onda posljedično i za RH. Znači, treba promijeniti, inzistirati na promjeni tehnologije ili promjeni energenta, na čemu Vlada RH ustajano radi, nije jednostavno, sami ste to rekli, mislite da bi se to moglo napraviti, predstavnik Vlada je već rekao da to ne ide tako brzo, ali ja isto osobno sam na tragu toga da se radi na tome i da maksimalno se iskoristi koliko god je moguće i međunarodnim kanalima i tihom diplomacijom da se jednostavno rafinerija u u Bosanskom Brodu modernizira i da ne ispušta ovakve štetne emisije, štetne emisije u zrak. g. Dobrović se ovdje pozivao i na Ustav RH i tu se mogu u potpunosti složiti sa njime, samo nažalost sustav RH, kao što sam naziv kaže vrijedi za RH, ne ne vrijedi za BiH, a ona ima drugačije, očigledno, i zakone i mjerila, a rafinerija se nalazi u Bosanskom Brodu, velim, u drugoj državi. Samim sprječavanjem dotoka nafte kada bismo i se odlučili na ovakve izmjene zakona, to ne bi spriječilo samu rafineriju da naftu dobavlja nekim drugim tokovima. Znači, nije nužno, ovo im je vjerojatno najjeftinije ovako, ali nije nužno da se nafta dobavlja u rafineriju u Bosanskom Brodu preko JANAF-a, može se dopremati i na druge načine i preko teritorija drugih država, tako da se zaobiđe RH. Tako da mislim da promjenama ovog zakona ne bismo postigli ono što se želi, da li je ovaj zakon upućen samo iz ovih stvarno, ja to tako i doživljavam, dobrih namjera da se pomogne stanovnicima koji žive u blizini rafinerije u Bosanskom Brodu, prije svega, Slavonskom Brodu i okolici što nam je svima, ja mislim, na srcu i želja da se to postigne ili ovaj, prijedlog ovog zakona ima možda i neke druge implikacije, a čuli smo danas ovdje se više puta pozivalo nemojte glasati za one koji to ne čine, nego glasajte za nas, pa se vidi da je predizborna kampanja za buduće izbore za Europski parlament u tijeku, pa se i ovaj zakon po mojem skromnom mišljenju koristi i u tu svrhu, ali prije svega mislim da je namjera namjera onoga tko je predložio zakon dobra, ali način na koji se to želi postići, nije promjena ovoga zakona i stoga Klub HDZ-a neće podržati predložene izmjene zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sad idemo, imamo pojedinačne rasprave, g. Tomislav Panenić, izvolite. Je, pojedinačna moglo bi i odavde, ali međutim …/Upadica: Ne, ne, ja evo rado bi pojedinačno/…nekad je bilo stalno odavati znate kad nije bilo mikrofona i toga se sjećam …/Smijeh/… **Panenić, Tomislav (MOST)** Okej, hvala lijepo potpredsjedniče. Ja bi se samo osvrnuo evo na kolegu Felaka, on je sada rekao da je ovaj zakon u svrhu predizborne kampanje. Prvo, dva razloga zašto nije tako. Prvo je vrijeme kada smo uputili ovaj zakon u raspravu je već prošlo puno, puno, puno vremena, sad nekako je to došlo u ovo vrijeme, prema tome, vladajući su mogli isto tako odlučit da bude i nakon ovih izbora za EU EU parlament i ne bi se vjerojatno ništa značajno dogodilo, glasat će i ovako i onako protiv toga, šta je, prema tome, ne znam zašto ste stavljali u vrijeme kad je predizborna kampanja. Drugo, danas smo raspravljali, ja Tomislav Panenić i kolega Slaven Dobrović o toj temi, niti ja, niti on nismo na listi kandidata za Europski parlament. Prema tome, da smo imali neku atraktivniju temu, vjerojatno bi ovdje onda oni koji su kandidati za Europski parlament imali neku drugu ili bi možda oni raspravljali, mogli smo ih staviti za predlagatelje, al vidite da nismo to učinili, ovo je tema koja, evo i ja i Slaven je vučemo iz mandata kada smo tražili rješenja i upravo ovo je bila jedna od inicijativa i državnog tajnika Ante Čikotića kad smo ušli u to, al evo nije bilo vremena više da se napravi rješenje koje bi bilo tada prihvatljivo i onda smo došli sada zapravo sa tim zaključcima, ali i ideja od 1% iz vremena, to možete pogledati, imaju i medijski članci iz, krajem, zapravo ne, tamo iz 2017.g. Prema tome, ništa se nije tu predizborno napravilo. Drugo, ono što je, rečeno je u raspravi prije mene je, da sama nafta ako smanjimo, ne znači da smo riješili sve probleme, ali isto tako smo slušali i od Vlade kad je izvršimo plinofikaciju riješit će se svi problemi. Da Rusi nisu zaustavili postrojenje iz njima znanih razloga, mogli smo mi to kuriti što se tiče toga i na solarne panele, vjerojatno bi joj isto tako zagađenje se, bilo bi nešto manje, slažemo se, nešto je manje radi plinofikacije, nešto manje bi bilo radi nafte, nešto manje radi modernizacije, ali sve troje u zbroju je puno više od onoga što su standardi života ljudi koji tamo žive. Prema tome, sve napore da uložimo, pronađimo sve metode koje se može, jedno je ovo, državni tajnik je tu rekao, pokušava se, radi se prema Rusima, komunicira se, dajte uložite, modernizirajte, oni to ne rade, uporno ne rade, godinama ne rade, preuzeli su rafineriju, obećali su vlastima u Republici Srpskoj oni će izvršiti modernizaciju, ne događa se, ta rafinerija propada, znači, naočigled propada i jednostavno i tamo vlastodršci nisu svjesni da na ovaj način će jednog dana imati zapravo samo problem kojega i mi sa sa bilo kojim postrojenjem takvim bi imali, a to je, treba ga ukloniti, tko će preuzet te troškove, il će Rusi samo pokupiti prnje i otići i onda će ostati zagađeno tlo i sve oko njega što treba netko sanirati, ogromni su troškovi. I zato svako tu ima neki interes. Svima je i vjerojatno je i vlastima u Republici Srpskoj da to nastavi raditi, da imaju zaposlene ali da bude i održivo ali vole isto tako i da dobiju neku potporu i financijsku i geopolitičke geopolitičke potpore tane koje se događaju u provedbi nekih politika i onda svi na kraju žrtvuju stanovnike, oni su žrtvovali svoje a mi zato što nismo postupili po svim smjerovima kojima možemo, žrtvujemo i naše. Ali vidimo da evo to je tako. Možemo reći periodično, kako bude teži zrak u Slavonskom Brodu, tako da tema postane teža. Trenutno u Slavonskom Brodu nije bilo toliko previše prigovora na stanje ono pa možemo staviti ovaj prijedlog zakona da se o njemu raspravlja u Hrvatskom saboru. Hrvatskom saboru. Zašto nismo onda kada je bilo najveće zagađenje stavili taj prijedlog da se raspravlja, onda bi imalo puno veću težinu jer predlaže se sa strane opozicije. Ne moramo čekati za takve zakone da bude bilokoja predizborna kampanja ali vidimo sada kada god da se stavi predizborna kampanja, sad je za Europski parlament pa za Predsjedničke izbore pa za nacionalne izbore pa lokalni izbori, nema kraja. Pa mi živimo samo u izborima i naše politike formiramo u skladu sa onim što će nam donijeti neki glas odnosno gdje nećemo izgubit neki glas, gdje je veća politička ili manja politička šteta, zavisi tko prema kome se gleda ali morate bit svjesni da opozicija nema nema snage, nema snage jer jednostavno evo, pogledajmo ovo ovdje, sve je prazno. Nas tu, jedno, dvoje, troje, četvero iz opozicije, pokušavamo nešto, govorimo danas cijeli dan, dan, ono jel' ćemo dobiti koji poen, uopće mi nije to ni bitno nego jednostavno ajmo dati jedno od rješenja da jednog dana osjećam se bolje kada ne budem zastupnik u Hrvatskom saboru, da mogu reći nešto sam napravio, pokušao, bilo je na tragu da nisam sjedio ovdje i zagrijavao ovu stolicu i šuto danima ili dizao ruku za ili protiv kad je trebalo ili kad čak i nije trebalo. Prema tome, ne bi htio da se okarakterizira ovakav prijedlog koji govorimo o jednom tehničkom prijedlogu koji sigurno politikanstvo u njemu je izbijeno u najvećoj mjeri, ono možemo reći da je to u stavu bio države prema nekome ali da se stvara ovdje pozicija između vladajućih i opozicije sa nekim stavom ili da je to ideološko pitanje, nije, čisto je tehničko pitanje i kao da sad dovedemo ovdje vrhunske svjetske stručnjake i da pitamo da li smanjenje sumpora u nafti, u sirovoj nafti može doprinijeti smanjenju zagađenja, znate što bi bio odgovor? Odgovor bi bio da. Može. Naravno ako je manji udio sumpora, ne može nastajati sumpornih spojeva koji će odlaziti i tu čista logika govori. Prema tome, nije bez vraga da nafte koje imaju ispod 1% sumpora da su i skuplje na tržištu, lakše ih prerađivati, manje moraš ulagati u modernizaciju i upravo intenzitet investicije u određenu rafineriju određuje i njenu uspješnost. I MOL je to napravio, oni su investirali kod sebe u Mađarskoj, jednu rafineriju investirali su u Slovačku i njima je vjerojatno investicija previše sada, oni ne žele i u Hrvatskoj investirati. Ne u dvije, nego je pitanje i u jednu dal će investirati. A Rusi koji stvaraju tolike gubitke, pa sam logika nalaže da su trebali provesti modernizaciju ali oni su odlučili da toliki gubitak je ipak manje nego ono što moraju izvršiti u modernizaciju i tko god poznaje tehnološki proces rafinerije u Rijeci, zna da investicija tamo praktično treba krenuti ispočetka, to je toliko staro postrojenje da nema tu više neke modernizacije, to je modernizacija cijeloga postrojenja, znači jedno novo postrojenje treba tamo doć da bi bilo rentabilno. To trenutno uvjeti na tržištu ne osiguravaju da imaju jedno kvalitetno tržište, da ima prosperitet u budućem vremenu i da će moći računati na otplatu investicije koja je dugogodišnja, dugoročna, s njom se kao takvom mora računati, ovo je trenutno nestabilno, svako se bori da zadrži tu rafineriju, da ima svoj dio na tržištu da može isporučivati derivate, derivati sve veće imaju standarde, sve više moraš unaprjeđivati i nitko ne kaže da Rusi i da donesu odluku da će investirati danas, dostave tu tehnologiju, da neće morati možda za 5 g. uslijed ovakvih silnih promjena na tržištu gdje se traži sve čistije gorivo, morati još ulagati. Nema kraja ulaganju ali to vam je naftna industrija i tamo se zarađuje dobar novac ali čini mi se da postoji područje na kojima možeš u puno manje investicija radi toga što ima takvih vlasti koje to dopuštaju, ostvariti normalnu dobit ali bez investiranja. Mi nemojmo biti jednostavno takvi, nemojmo si dopustiti da nas iskorištava neko ovdje pa makar bili samo transportni sustav. Nije dugo prošlo pa smo i raspravljali o problemima u RH vezano vezano za rafineriju nafte u Sisku i problemi nisu stali dok nije bilo izvršena dostatna modernizacija da se otklone ti problemi. I na kraju, rafinerija u Sisku je jumbo jet za rafineriju u Bosanskom Brodu ali mi našu ćemo zatvoriti a a Bosanskom Brodu ćemo trpjeti i reći to je evo mi razgovaramo sa Rusima pa ćemo onda kad Rusi jednog dana kad im budemo dovoljno dobri pa će reći eto, sad ste nam malo bolji nego ni Srbi tamo pa ćemo onda zatvoriti u Bosanskom Brodu, nećemo vam praviti štetu, ono procijenit ćemo, malo ćemo se poigrati. U toj igri jedino naši građani nikako da dočekaju svoj trenutak a to je živjeti u okruženju koje možemo ekonomski, već se borimo da stvorimo što bolje uvjete ali i ovaj okolišni dio koji je čista voda, zrak i ostalo što čine život, moramo dati puno više truda, hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Dvije replike, g. Felak prvi. Poštovani g. Panenić, slažem se sa vašom brigom za zaštitu okoliša kao što sam već i naglasio u svojem izlaganju ime kluba HDZ-a, ali ću vas podsjetiti da ste vi bili dio Vlade kao što je to rekao i vaš kolega g. Dobrović, znači ministar i vi, g. Dobrović od početka 2016. pa do negdje travnja 2017. ajmo tako reći svojom voljom izašli iz te Vlade i odustali od toga da pokušate nešto promijeniti iz pozicije pozicije, nego ste prešli u lagodnu priliku opozicije i sada jasno, kritizirate sve ono što vi mislite da ne valja i nudite rješenja za koje i sami znate da nisu baš lako provediva i tek tako da se mogu kršiti Prema tome, zašto ništa niste učinili u tih godinu i pol dana, kada ste bili u vladi nego sada docirate i ovdje namećete rješenja, ovoj vladi, koja se trudi da popravi to stanje, ali ne može se to napraviti ovako kako ste vi zamislili. Tomislav (MOST)** Kolega Felak rado ću vam odgovoriti na ovu vašu primjedbu. Prvo da nije bilo HDZ-a vjerojatno bi mandatni ministar bio dulji. Nego se išlo na rušenje, raspustio se Sabor, mi govorimo ovdje o prijedlogu zakona, jel tako, kada je Sabor raspušten, ono nema više rasprave otom je postala tehnička vlada, kako ćete donijeti. Znate kada je to bilo? Početkom lipanja 2016. prema tome, niste mi dozvolili ni vremenski da bi to napravili, radi toga što ste imali političke određene, svoje želje, da se nešto promijeni oko toga i meni jedino što mi čini zadovoljstvo, ono nisam dozvolio ovdje da bilo tko odlučuje o mojoj sudbini. Jeste, ja sam dao ostavku premjeru Oreškoviću, tako da možda je nezapaženo, ali makar sam sebi napravio, da ovdje, časno ne da ispadne da ovdje politikantstvo ono ide smanjivati radi svojih nekih interesnih skupina koje time upravljaju.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Panenić, pa svjesni smo mi da bi se količine sumpornih spojeva mogle smanjiti, kada bismo prerađivali naftu s manje sumpora. To znamo, ali isto tako znate i vi i ja i svi ovdje, da kada bi i to učinili, da bi onda možda u rafineriju u Bosanskom Brodu negdje, nekim drugim putevima dovezali ponovno prljavu naftu i ponovno bi stanovnici Slavonskoga Broda imali onečišćen zrak kao što ga imaju već 10 g. znači d ipak moramo inzistirati na remontu rafinerije, …/Govornik se ne razumije./… benefikacije i rafinerije, moramo maksimalno inzistirati to kroz razgovor i diplomaciju, da bi građani Slavonskoga Broda, evo ponavljam, imali taj čisti zrak jer kažem, da nismo mi sigurni kada bismo ovo sve proveli, da oni naravno ne bi nekim drugim putevima dovodili i dalje prljavu prljavu naftu i dalje građani Slavonskoga Broda imali istu situaciju. Stoga ponavljam, diplomacija, diplomacija, remont, rafinerija i viši standardi rada u rafineriji u Bosanskome Brodu. Odgovor gospodin Panenić. ono sve ostalo iziskuje puno veće, ne samo troškove, nego i logistički zahvat. Na taj način, zapravo, prvo bi morala biti polazišna točka, koja ne bi onda u tom slučaju bio Omišalj, nego negdje dalje morate doći do sirove nafte. To bi bila jedna komplikacija, ne vjerujem da bi netko dopustio sirovu naftu, da tolike udaljenosti prelazi u nekim drugim oblicima transporta. Prema tome, do Bosanskoga Broda, …/Govornik se ne razumije./… praktično se može vrlo, vrlo zaobilazno, kroz puno velikih naseljenih područja to bi izazivalo probleme, pa evo, ako vidite i neka polja, naftna, što su radili oni koji su upravljali njima i izgradili su posebnu cestovnu infrastrukturu, da bi mogli odande transportirati, da ne dođe upravo do toga prolaska kroz naselja i moguće havarije, koja je stvarno velika opasnost. Hvala. Sada je na redu gospodin Saša Đujić, nema ga, gubi pravo. I gospodin Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo, poštovani građani, svaku temu, koja se ovdje otvara u Saboru bilo prijedlog Zakona ili izvještaj o poslovanju nekog javnog poduzeća. Mi vidimo da se pojavljuju isti problemi. Građani su u svim ovim pričama, prijedlozima zakona, na zadnjem mjestu, što bi se reklo, zadnja rupa na svirali. I kada je riječ ovdje o ovom prijedlogu zakona, znači koji se odnosi na tržište nafti i naftnih derivata, to je prijedlog koji mi u stranci Promijenimo Hrvatsku, predlagač se zalaže za zdravlje građana ljudi, za čišći okoliš, a najbolje to vidimo na primjeru Slavonskog Broda. Građani Slavonskog Broda, su zatočenici geopolitike, geostrategije, izostanka geostrategije, političkih struktura, koje znači, neke druge interese zastupaju, a ne građane Hrvatske, a u ovom slučaju govorim o stanovništvu Slavonskog Broda i okoline. Sasvim je razumno tražiti u ovo doba, da se postotak sumpora u nafti smanji sa 2,8 na 1%. Mi u stranci Promijenimo Hrvatsku, nismo za kršenje međunarodnih sporazuma. Dakle, to bi bilo jednostavno nekorektno, to bi mogli nama drugi raditi. Međutim, zar nije ova vlada mogla dati već već zadatak, da se rafinerija u Bosanskom Brodu, godinu, dvije, pripremi, potpuno tehnološki, ugradi potrebnu opremu i da se može puno znači, manje zagađivati zrak oko Slavonskog Broda. To se moglo. Zašto JANAF nije naplaćivao dodatno pristojbu, na transport takve teške, prljave nafte koja ima previše sumpora, pa da onda obeštećuje upravo stanovnike Slavonskog Broda. E sada će netko reći, pa čujte, pa ne možemo dodatne namete uvoditi, pa to nama isto …/Govornik se ne razumije./… E pa gledajte, mi uvijek vodi se ova vlada i ranije, oni više vode uvijek računa, kako će se ona druga stana osjećati, hoće li to njoj biti dobro, neće, a ne brine kako će se to odraziti na zdravlje stanovništva. I mi vidimo upravo na području Slavonskog Broda da ljudi sve više pobolijevaju od teških bolesti posebno od karcinoma, nažalost. Posebno treba istražiti ulogu tzv. produktovoda koji naprosto spaja ovaj prostor sa Republikom Srpskom. Što mi ustvari razmišljamo i predlažemo? Dakle ovdje je stvar jasna. Političke garniture koje su dosad vodile Hrvatsku, nije nitko od njih branio naše interese, uvijek su gledali kako će onaj drugi razmišljati u Bruxellesu, na istoku, još zapadnije, a za hrvatske interese i hrvatske građane, nije se imao tko boriti i mijenjati zakon odnosno prilagođavati ih onako kako to nama odgovara. I dragi građani koji nas gledate i slušate, problem Hrvatske je u suštini lako rješiv. Ja često puta vidim ljude, hvataju se za glavu i kažu pa ne može se ništa riješiti, pa vidite ovi sve drže u rukama i tako. A onda ih ja pitam prvo, izlazite li vi na izbore, gospodine ili gospođo? Sve se ovdje može riješiti na izborima. 45% građana napih za vrijeme posebno parlamentarnih izbora, sjedi kod kuće i ne želi izaći ustvari ne izlazi na izbore. Najveći broj tih ljudi je, njima se politika zgadila, kako i ne bi kad su vidjeli i kad vide kakvi su sve rezultati dakle tih ljudi koji su u politici vidjeli mjesto i područje za svoj probitak, kojima je privatni interes bio znači važniji od općeg interesa, dakle sve naopako i suprotno onome što je trebalo bit. Pa kako onda možete očekivati dragi građani, da nas ovdje vidite nekoliko, borimo se, izborimo za vas, ako vi sjedite kod kuće? A s druge strane, ova organizirana mašinerija, vidite po njih dolaze autom, zovu ih telefonima, oni moraju izać, uostalom, oni su interesno vezani. Ili su posao našli preko veze ili građevnu dozvolu brže sredili ili ovo ili ono, znači oni imaju obvezu izać. E vidite, nećete vi njima naškoditi i osvetiti se ako sjedite kod kuće. Čak štoviše, svaki od vas koji ne izađe na izbore, on ustvari daje dupli glas onima koji izlaze odnosno onim strankama koje ne smiju više bit na vlasti u Hrvatskoj. To je ključna poruka za vas, to je lijepa, radosna vijest. Mi u Hrvatskoj imamo dovoljno stručnjaka bez obzira koliko se njih iselilo da riješimo i ekonomiju i pravosuđe, imamo odličnih, stručnih, pametnih ljudi ali moramo očistiti ove strukture koje su se umrežile, premrežile kao karcinom koji je metastazirao preko čitave Hrvatske. I to ćemo napraviti. Nije ovo od njihovog ćaće, ovo je naše. Sve se može napraviti. I onog dana kad mi ovdje budemo imali 76 glasova, vidjet ćete kako se Hrvatska brzo rješava, od ekonomije, pravosuđa, ekologije itd. No samo je jedna stvar važna i ja vas poziva,, izađite na izbore. Nećete vi njih kazniti sjedenjem kod kuće, kaznit te ih na izborima. Ja znam da nećete kad izađete glasati za one koji su 20 g. upropaštavali Hrvatsku. I sad da se vratim na ovaj problem, na tržišta nafte. Građani Slavonskog Broda po mojoj analizi, ovo je itekako vezano uz svaki problem o kojem

Prema tome, u analizi koju sam proveo, mi u stranci Promijenimo Hrvatsku, mi smo na naše razočarenje vidjeli da najmanje građana na izbore izlazi upravo u Slavonskom Brodu i okolici. Pa dragi ljudi, probudite se ako želite da dišete zdravo, normalno, riješimo to. E sad nešto da iskoristim priliku da kažem nešto o cijenama nafte jer to je vezano s ovim. Opće poznato je to da određene stranke su preuzele kao svoje leno dakle pa i energetiku kao što je to HNS, kao što je to HEP, znači HEP-u, u Ministarstvu energetike i zaštite okoliša, to su mahom njihovi kadrovi, znate. Moramo se toga riješiti. Politika u biznisu ne smije biti, posebno kada se .../Govornik se ne razumije./... I gledajte što na kraju imamo, na kraju imamo da Hrvatska ima jednu od najskupljih, najviših cijena goriva u EU-u. pa kako to? Sad je ona znači dostigla 11 kuna što je psihološka granica a već je za nas u ovako siromašnoj zemlji i cijena od 9 kuna problem psihološke granice. Oni koji ne znaju u strukturi cijene goriva od 11 kuna, 6,5 kuna ide na PDV i razne raznorazne i tko zna više trošarine koje. Samo 4,5 kuna donije proizvođač odnosno veletrgovac, distributer, prema tome, cijene goriva su užasno opterećene nametima države, to poskupljuje poduzetnicima poslovanje, to nama građanima zagorčava život da se normalno ne možemo jeftinije voziti. Prema tome, svi ovi problemi su, prebacuju se na nas i mi to plaćamo ili putem PDV-a ili godišnjeg poreza ili raznih trošarina ali se ne rješava uzrok svih ovih problema. svi na izbore, da izađemo svi na izbore i konačno donesemo, mi imamo ustvari samo jednu dilemu, izaći na izbore ili ne izaći na izbore. Onaj tko ne izlazi na izbore, on naprosto nema prava da se buni za išta, znači složio se s tim, prema tome, izađimo i riješimo konačno počnimo rješavati, počnimo mijenjati Hrvatsku onog trenutka kad izađemo na zbore, hvala. Hvala i vama. Imate jednu repliku od g. Panenića. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Lovrinović, ajmo samo malo razgovarati o političkom mentalitetu vlasti u Rusiji, ako pogledamo povijesno govorimo o zemlji u kojoj kad je bila nuklearna havarija, da je vlast odlučila da ne obavijesti vlastito stanovništvo, tek kad su zemlje zapadne Europe otkrile da se radijacija širi, tek tada je obaviješteno. Mi sada govorimo ovdje kod nas ako se događa nešto loše, jel' mislite da oni brinu o nama? Da li su oni zainteresirani da u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, ono što se radi od njihove nafte bude za ljude, stanovništvo dobro? Dal' je ono samo stvaranje energenata ili je njima svejedno? Bitno je samo da šire svoj utjecaj, to je ono što mene brine. Gledamo sada događanja u Venezueli. Što je tamo? Oni daju potporu Maduru, ono što sam ja vidio ne stoji im ni na ovoj drugoj strani, al' ono što sam gledao da standard život je toliko srozan u jednoj zemlji koja je izvoznica nafte da je teško zamisliti da takva će država ovdje kod nas se boriti za naša prava. Kolega Panenić, kao što znate ja se u svom profesionalnom dijelu rada bavim i poslovanjem multinacionalnih kompanija, međunarodnim financijama i njihovom menadžmentu, i te su mi stvari dobro poznate. Riječ je o tako moćnim korporacijama koje mogu mijenjat Zakone, donosit Zakone kakve žele, utjecat na promijene Vlada u državama i tako dalje, i tako dalje, oni čak provode i svoju, šire svoju kulturu, obrazac života, dakle utječu integralno, sveukupno na naš život. Međutim poznajemo i manje države kao što su Hrvatska, pa čak i manje, koje imaju svoje ja, koje imaju svoj integritet, koji vode računa o svojim građanima, o svojoj državnosti, o tome kako funkcionira njihova zemlja, i koje dakle ne dopuštaju da radi tko što hoće u njihovoj zemlji, pa prema tome čekam dan da zajedno svi oni koji se nisu uprljali, pozivam sve da zajedno znači promijenimo Hrvatsku. Hvala lijepa. I sada završno gospodin Tomislav Panenić u ime naravno predlagatelja . Izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče. Ja ću početi evo završnu riječ sa zahvalom prvenstveno predsjedniku Sabora i predsjedništvu što su ovu točku stavili na raspravu, činjenica je da određene točke nekad su dočekale da prođe mandat i da nisu nikada raspravljene, tako da razgovarati o ovoj temi je već veliki napredak, i ja bih poželio da kad prijedlozi dolaze da se oni stavljaju i da se ne događa možda evo da raspravljamo kao danas dal' je to u predizborno vrijeme ili nije predizborno vrijeme, ono jednostavno kako Vlada predlaže svoje Zakone, ne znam, sjednice u četvrtkom pa bude već u skorije vrijeme i na nama na raspravi tako da i sve što dođe i od drugih predlagatelja da bude što prije, s time bi se izbjeglo i upravo politiziranja ili na neki način prozivke koje se pojavljuju kad se raspravlja o sličnoj temi kroz Zakone koje predlaže Vlada, a da opozicija nije dobila na raspravu svoj Zakon. Drago mi je ovdje da smo temu uspjeli otvoriti, da smo makar taj dio svijesti kroz ovu raspravu podigli, da oni koji su slušali i nas nekolicina koji smo ovdje raspravljali znamo da polazište problema je kompleksno, da je ovo bio jedan smjer koji se ovim Zakonom može promijeniti, ali isto tako da treba nastaviti borbu i na rješavanju pitanja, zapravo dal' će rafinerija postojati, ne samo dal' će biti modernizirana, govorimo o rafineriji u Bosanskom Brodu, da li se možda kroz tu modernizaciju, plinafikacija će provesti, i tako, vrlo je da .../Govornik se ne razumije./... zahtjevno to, ali ono što građanima sigurno, prvenstveno građanima Slavonskog Broda je da to bude u kratkom vremenu. Dobili smo vremena da osmislimo nacionalnu politiku sada dok rafinerija ne radi, trebamo se pripremiti za vrijeme koje će doći kada rafinerija počne ponovno raditi, dal' ostajemo na ovoj poziciji pa eto gledamo diplomatsko rješenje koje nažalost u uvjetima kad imamo vjerojatno jednu od najlošijih diplomatskih zapravo pozicija ne samo u okruženju nego isto tako i u Europskoj uniji, nam se događa da jednostavno naši napori ne daju plodove, dal' ćemo trpiti, koliko ćemo trpiti, to potrajati godinu dana, dvije godine, jedna Vlada, druga Vlada, ali ljudi tamo zahtijevaju da sa završetkom ovoga zastoja zastoja u proizvodnom pogonu bude provedena modernizacija. Njihova očekivanja su da se neće promijeniti znatnije od ovoga kada rafinerija ne radi do onog trenutka kada ponovno počne raditi. I opet će se postavit pitanje što hrvatska Vlada bilo koja, nabrajalo se tu i Vladu i moju, nabrajalo se i prije mene Vladu, i Vladu koja je bila iza mene, jer jednostavno oni očekuju da budemo poduzetni, da imamo inicijativu, nekad je čak i donošenje ovakvih Zakona je nešto s čime možemo možda utjecati na ubrzavanje drugoga, pa kao što je kolega Slaven Dobrović i rekao pa ajmo pokušati s ovom inicijativom, možda izazovemo reakciju koja će biti puno bolja nego samo da se ovo provelo, pa nije problem možda da nešto i odstupimo, ali dajemo određeni napor da se nešto onda drugo promijeni i da to bude kvalitetnija. Ja isto tako ovdje očekujem i od vladajućih ako je 1% problem, pa ajmo onda vidjeti jel' postoji neko drugo rješenje, ali ovako samo čekati ne daje rješenja, diplomatskim putem predugo traje, jer diplomacija je nekada možemo reći vječna kategorija, a život ljudi ima određeno trajanje i ljudi žele u tome životu da žive kvalitetno i da naravno da ne bude životni okoliš razlog iseljavanja. Dovoljno imamo gospodarskih problema i problema koji nastaju sad ulaskom u Europsku uniju da se ljudi raseljavaju, pa i područje Slavonskog Broda je pogođeno tim, a još kad vam netko da dodatan razlog kao što je onečišćeni zrak, onda nemate dvojbe za sebe, svoju porodicu će te napraviti ono je najbolje što smatrate, a to je otići negdje živjeti dalje gdje je ekonomski jednostavnije, i gdje će te makar uživati u čistijem zraku. Nama se događa da zapadna Europa podiže polako standarde da nažalost i postrojenja koja su nekad onečišćavala to područje sele su prema istoku, sele se prema Kini, prema nekim drugim područjima, sele se u Afriku, jednostavno samo bježimo od toga da onečišćenje u proizvodnim procesima postoje, i ne može se stvarati dobit bilo koje kompanije ili prihodi bilo koje države na tome da negdje dalje gdje su niži standardi ostvarujete puno bolje puno bolje prihode nego što biste tamo gdje postoje znatna ograničenja. Po toj logici, nas bi trebalo značajno unazadit u svim aspektima da bismo bili prihvatljivi za postavljanje neke investicije, jer ako budemo uporni i inzistiramo na visokim standardima koje prvenstveno evo i Europska unija, čak je i nama nametnula gdje i mi imao problem sa prihvaćanjem, prenese se u naše zakonodavstvo, imat ćemo velikih problema oko općenito i gospodarskoga našega razvoja, znači moramo osmišljavati nove politike, ali kako ćemo osmišljavati ako jednim dijelom Zakona živimo u prošlosti, ako živimo na pravilima koja je JANAF postavio 2003. godine? Od 2003. do danas, prošlo je 15, 16 godina, i to definitivno ne može biti izgovor. U 15, 16 godina promijenile su se industrije, a ne da se ne može promijeniti određeno zakonodavstvo, pa čak ako je to ne podzakonski akt, nego je čak i interni akt jedne kompanije, a ako je država većinski vlasnik onda nemamo što razmišljat, to se moglo učiniti i na druge načine, ali ovako preuzimamo političke odgovornosti, ne izlažemo odgovornosti samo kompaniju i ona dobiva puno veće bonitete u razgovoru sa svojim partnerima da im kaže jednostavno preko nas naftu koja ima visoke udjele, reb-naftu neće biti moguće transportirati, ili će te nešto s tom naftom učinit pa da smanjite udio sumpora prije nego što krene u transport, ili jednostavno ona tržišno je neprihvatljiva. Jednom ćemo vjerojatno i u svijetu doći u situaciju da svi će reći ta nafta više nije za preradu, nemojte crpiti nešto što zagađuje okoliš, ali ta razina svijesti jako teško dolazi i u primjenom, vidimo da nekada političke volje ima malo da bi se nešto odradilo. Ja evo još jednom upućujem i državnom tajniku upravo riječi da se razmatra sve ove aspekte, i od sirovine koja ulazi u rafineriju, i o modernizaciji rafinerije, i o diplomatskim naporima, o svemu onome što treba poduzimati ali da imate jedan jasan akcijski plan sa rokovima u kojima će te provesti, ako već ne želite prihvatiti prijedlog ovakav kakav smo uputili, ali evo, mi bolji prijedlog nemamo trenutno, puno smo tu razgovarali, ovo je prijedlog kojega smo mi dali sa pozicije koje možemo, od vas nismo vidjeli druge prijedloge, rado ću i ja podignuti ruku za prijedlog koji će te vi formirat a da će promijenit stanje u Slavonskom Brodu, ali nemojmo ostati na ovome da samo čekamo da će diplomatski napori ljudi koji cijeli život u diplomaciji mogu razgovarati, a nikada ne donijet konkretan rezultat, riješiti situaciju stanovnika Slavonskog Broda. Hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Time smo gotovi sa raspravom danas, sutra, petak, 03. svibnja 2019., nastavljamo u 09,30 sa Konačnim prijedlogom Zakona o pravosudnoj akademiji. Hvala lijepa i odmorite se do sutra.